Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo kao konačni prijedlog zakona znači drugo čitanje ukratko ću kao i dosada ovaj o samoj uredbi što ona uređuje, u konačnici koja se direktno primjenjuje, a mi ovime osiguravamo njenu primjenu kroz određene provedbene akte, uvijek kako to biva nadzorne mehanizme, tko, što, kako i na koji način se to provodi kod nas. Dakle što se tiče samih središnjih drugih ugovornih strana ili …/Govornik se ne razumije/… ili CCP, to su pravne osobe odnosno financijske institucije koje djeluju kao posrednik između kupca i prodavatelja da li vrijednosnog papira il općenito gledano, a upravo to posredovanje financijsko tržište čini sigurnijim, te zapravo osigurava određeno upravljanje svim rizicima koja bi, koji bi mogli nastat ako jedna ugovorna strana ne može izvršiti potrebne isplate u trenutku kada oni dospijevaju, dakle vrlo jednostavno, da li na bilo kojim uređenim tržištima dolazi do određenih transakcija, dogovora, naloga za kupovinu ili prodaju, to se odrađuje preko ovakvih središnjih drugih ugovornih strana koji djeluju kao kupac prodavatelju i prodavatelju i osiguravajući da se to što su nalozi dani provedu, dakle vrlo prozaično, vrlo plastično. Dakle kada odlučite se kupiti nešto što je predmet trgovanja na burzi ili na nekoj trgovinskoj platformi ili OTC date, dogovorite se i date nalog preko ove druge središnje druge ugovorne strane da se to provede, ona se tu osigurava da će to stvarno i biti. ta funkcija zapravo se zove poravnanje zato što je samo po sebi logično i zapravo ona vodi tu usklađenu knjigu trgovanja, obavlja centraliziranu obradu transakcije i pozicija članova, te ispunjavanje obveza koje proizlaze iz samih transakcija i time zapravo ona preuzima na sebe rizik povezane sa samim dakle to je zapravo ključ, ovog postojanje je da ona preuzima rizik da će transakcija biti napravljena i provedena povećava sigurnost samog trgovanja i ona naravno imaju određene alate. Dakle prije svega jedan od alata je tzv. …/Govornik se ne razumije/… ili inicijalni iznos naknade koji trebaju uplatiti obje, obje dakle i to služi zapravo kao kolateral odnosno za smanjivanje rizika druge ugovorne, druge ugovorne strane. Dakle što se tiče samih CCP-ova oni imaju odobrenje za rad u EU i ima ih trenutno 14 odnosno naše koje ove godine ove godine SKDD-CCP osnovana je 15. na razini društava, tamo gdje je nemamo Središnja depozitarna društva su dosada kao i kod nas to obavljali, s ovim to vučemo van iz depozitorija, dakle svojevrsnog kako to se voli reći gruntovnice svih vrijednosnih papira i stavljamo na posebno ugovorno tijelo, središnje drugo ugovorno tijelo koje to zapravo regulira i time povećava sigurnost, a i smanjuje rizik samog ovog depozitorija. Što se tiče samih kategorija proizvoda znači tu su uvrštene, ne uvrštene odnosno OTC je financijske izvedenice, robne izvedenice, dionice, obveznice, ostale proizvodi kao što su repo ugovori. Ono što EU uredba zahtjeva da sama da sama CCP-ovi koji imaju odobrenje za rad moraju poštivati visoke bonitetne i organizacijske standarde, te standarde poslovanja. Zapravo u pravilu ovo je smisao sav koji se ide kako bi se spriječio sve negativne posljedice redovnog postupka u slučaju insolventnosti, dakle ovim se uređuje na koji način, kao ono što smo imali u svim kad smo govorili o bankama i financijskom tržištu, modele, sanacije oporavka odnosno i u konačnici i, i, i, i stečaja na koji način što više urediti to tržište i što manje izloženosti novcu poreznih obveznika. Dakle, sami ciljevi okvira za oporavak i sanaciju CCP-a su zapravo da oni uspostave odgovarajuće mjere za oporavak kao što sam rekao financijskih poteškoća, održavanje ključnih funkcija koji propada ili će vjerojatno propasti ili …/Govornik se ne razumije/… dakle to je ono što smo već nekoliko puta govorili, da bi očuvali financijsku stabilnost izbjegavanje značajnih nepovoljnih učinaka na financijski sustav i sposobnost da podmiruje odnosno nesposobnost da podupire samo gospodarstvo, te snižavanje trošak za porezne obveznike kao što sam rekao. Dakle kratko, konačni cilj je očuvati financijsku stabilnost i na najmanju moguću mjeru svesti troškove koje bi porezni obveznici snosili zbog propadanja središnje druge ugovorne strane, dakle transparentnost, rizik odnosno smanjenje rizika, sigurnost. Mislim da je to apsolutno jasno, kako to radi, dakle ima određeno, propisuju se samom uredbom koraci koju su, koji se obvezuju odnosno koji su predviđeni u slučaju bilo kakvih nepoželjnih ajmo tako reći događanja dakle tri koraka za sanaciju i oporavak. Prvi, naravno da se izrade planovi sanacije središnje i druge ugovorne strane, dakle planovi oporavka i u planu sanacije utvrđuje kako će se iskoristiti sve sanacijske ovlasti za apsorpciju gubitaka, osiguranje kontinuiteta ključnih funkcija. Drugi korak je da na temelju pripremno …/Govornik se ne razumije./… se poduzimaju određene mjere oporavka dakle i da već tu može sanacijsko tijelo intervenirati u ranoj fazi tj. prije nego što problemu postanu kritični. može od sanacijsko tijelo središnjih i drugih ugovornih strana već tražiti unaprijed da se poduzmu određene mjere iz svojeg plana oporavka ili primjene poslovnu strategiju odnosno pravnu ili operativnu, promjene pravnu ili operativnu strukturu. I naravno treći korak ako te same mjere već nisu poslovanja dovoljne uključujući iz plana i sanacijske onda određene sanacijske instrumente se mogu obuhvatiti kao što je djelomično ili raskid ugovora središnje i druge ugovorne strane, korekciju dobitaka, otpis kapitala, poziv članovima sustava poravnanja na gotovinsku uplatu, prodaju, osnivanje prijelazne itd., dakle u pravilu sve ono što smo imali i kod, slično jako kod kreditnih institucija. Ono što imaju, način na koji se puni određeni jamstveni fond, dakle taj kolateral, dakle ideja je vrlo jednostavna da svi koji sudjeluju na toj trgovinskog platformi i sustavu poravnavanja uvijek uplaćuju nižu maržu taj određeni kolateral koji kasnije oni solidarno se iz njega odgovara ako netko ne može ispuniti ono što je nalog zadao ili što se tiče prodaje ili kupnje. Dakle, da kad dođu brdo odnosno kad se krene puno naloga imati da jednostavno taj nivo je jamstveni fond dovoljan da se sve to isplati. Naravno to je samo prvi od koraka. Ono što mi ovim zakonom kao što sam i rekao predviđamo je daljnje usklađenje i samu provedbu, mi određujemo Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo kod oporavka i kod drugih ugovornih, središnjih i drugih ugovornih strana sa sjedištem u RH. Ministarstvo financija imenuje se kao nadležno ministarstvo. Nadalje, onda sve provedbene akte što se tiče obavještavanja Europske komisije o sanacijskim tijelima to je obveza samoga Ministarstva financija. Nadalje, omogućava i pojašnjava se nacionalna provedba uredbi i u dijelu primjene stečajnog zakona. Propisuju se različite postupovne odredbe uključujući nadzorne mjere, sudske postupke odnosno tužbe na izrečene mjere HANFE i propisuju se naravno i određene prekršajne Dakle, što se tiče razlike između 2 čitanja konačni prijedlog zakona dorađen je u odnosu na prihvaćene primjedbe i prijedloge Odbora za zakonodavstvo, izvršene su manje jezične korekcije. Dakle, zaključno ovim uspostavljenim pravilima smanjuje se vjerojatnost propasti središnje i drugo ugovorne strane. Zašto smo nju uveli? To sam rekao da ju odvojimo od depozitorija, da povećamo sigurnost i samu, samo tržište kapitala s time i zapravo da se na taj način pravilno pravilno upravlja odnosno uvođenjem poticaja za pravilno upravljanjem rizikom. Također, zaključno u ime predlagatelja samo ću reći da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo. Evo zahvaljujem na pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, imamo nekoliko replika, prva je poštovani Boris Lalovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, treći korak zapravo u sanaciji druge ugovorne strane je otpis kapitala pa me sad zanima budući da je na našem tržištu postoji SKDD CCP to je taj treći tek faza, znači prvi korak, pa drugi korak pa tek onaj zadnji korak je taj odnos kapitala pa me zanima koliko je trenutno taj kapital kod našeg SKDD CCP čisto da javnost dobije otprilike nekakvu ovaj predodžbu o tom trećem zadnjem koraku koji nadamo se neće nitko doći, ali ipak da znamo o kojem iznosu se radi. Zahvaljujem.

imamo i četvrti korak kao svojevrsni last resort, a to je naravno i tu dolazi uloga Ministarstva financija, a to je svojevrsna državna intervencija vezano ako bi sve ovi prethodni tri ne bi polučili uspjeh ka sanaciji ili bi voljeli ka stečaju za osiguranje normalnog tržišta kapitala onda je obveza sukladno uredbi da još država tu stoji iza toga da, da se eventualno i poravna i sanira sve gubitke odnosno osigura kontinuitet tržišta kapitala. Slijedeća replika poštovana Nadica Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, evo ja bi se samo malo osvrnula da je ipak taj dogovor bio postignut u vrlo teškim okolnostima okolnostima znači 2020. kad je bila i ta velika Covid kriza Covid-19 i mogu reći da je to stvarno uspjeh da se jedna naša mala zemlja bila je i voditelj i predvodila je, bila je predsjedatelj Vijeća EU kad se je taj ovoga i ta uredba donijela jer je to vrlo važan element očuvanja financijske stabilnosti EU kojim se osigurava da poremećeno tržište izvedenice ne prelije na širi financijski sustav, pa mogu reći da se time i potvrđuje da si članice, da i manje članice EU daju ključne doprinose u funkcioniranju same EU. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujem drago mi zbilja što ste to spomenuli. Jedna od onih prilika nije uvijek oportunitetno hvaliti samog sebe ili vladu prije svega ili nas kao državu, ali da sve što ste rekli točno je, puno o tome se radilo pričalo, međutim za vrijeme našeg predsjedanja prije svega HANFA odnosno mogu konačno i imenovati gospođu Anu Mariju Staničić koja je to i pokrila u tom dijelu i koja je to i iznijela zajedno sa kolegicama i kolegama u HANFI ali i u Ministarstvu naravno financija upravo smo za vrijeme našeg predsjedanja je ova uredba i dobila ovakve obrise i konture sa ovakvim ciljevima. Dakle i mi koliko god mali bili, koliko god uvijek onako se stavlja da mi samo klimamo i preuzimamo ipak sudjelujemo u toj zajedničkoj politici EU pogotovo u ovom financijskom aspektu i uvijek je bolje da tamo sjedimo i na koji način i korigiramo i korigiramo i vlastitu budućnost kao i samu budućnost EU. I ovo je jedan od tih primjera možda mali, možda se ovako čini nekom beznačajan ali ipak ima to svoje razloge. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče pitanje je relativno jednostavno. U svojoj raspravi ste spomenuli da će se stvarati Fond za osiguranje po prilici onakav kakav se stvara za sanaciju banaka, pa me zanima tko će uplaćivati u taj fond, odnosno koliko će to poskupiti same troškove ovima koji hajmo reći djeluju na tržištu kapitala? Zahvaljujem. Dakle da, taj svojevrsni mission magine koji je kolateral svih onih koji sudjeluju. Njima je to zapravo svojevrsna, pa hajmo reći premija osiguranja da se osiguravaju, da ono što su prodali će zbilja proći. Dakle, to je isto pitanje da li nešto osigurati ili ne? Ono vam je kao trošak, ali znamo svi i manje-više i država je propisala određene stvari koje su obvezne da se osigurate i to jednostavno tako treba i shvatiti. Ja mislim da je to u interesu svih trgovatelja na razno raznim platformama da imaju tu dozu sigurnosti i da kad nešto prodaju, kada zaključe ono što kažu transakciju da će ona biti stvarno provedena. Jer direktno znate i sami poslovanje na tržištima kapitala i burze nije baš da ti radiš screening svog kupca ili samog prodavatelja, odnosno hajde kad kupuješ od nekoga da znaš da li on to može ili ne. Primate naloge, zaključujete dogovore i ovo je jednostavno jedan trošak koji sigurno vama daje sigurnost da će to što ste dogovorili biti napravljeno i povećava povjerenje u samu instituciju trgovine kapitala, Hvala državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi prijavljen je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ću krenuti od toga da mi danas raspravljamo o nečemu što se već provodi. Znači, ovo praktički cijela ova uredba je u primjeni, u primjeni je sve osim jednog članka zadnjih mjesec i pol dana. I ono što mene ljuti kad se sa ove strane jedanput pohvali da smo mi u nečemu sudjelovali, da onda niti to u čemu smo sudjelovali na nivou EU što smo tamo vodili nismo u stanju donijeti u ovaj Dom i usvojiti na vrijeme. To je ono, ja sam nekoliko puta već sa ove govornice na to upozorio i žao mi je da Hrvatski sabor na taj način, odnosno da se Vlada na taj način ponaša prema Hrvatskom saboru. Ono što je bio ključ donošenja, odnosno smisao donošenja ovog zakona, a to je ojačavanje europskih financijskih i monetarnih instrumenata, odnosno kontrole sustava. Cijela ta kontrola sustava je započela još nakon one krize 2008. gdje je Europa pokušala anticipirati probleme koji su se tada dogodili i pronaći nekakve odgovore na njih. Ono što je ključno ovdje reći, da je ovdje vrlo teško anticipirati sve što će se događati i shodno tome vrlo je teško dati sve odgovore. Ono što mene na neki način čudi da ovdje nije ostavljena veća sloboda agenciji u donošenju nekakvih odluka, jer kažem sve ono što smo do sada vidjeli na to imamo, odnosno nalazimo odgovor, a ono što se stvarno može dogoditi netko će morati naći u tom trenutku odgovor koji jednostavno nije znao da postoji pitanje. Tu je problem. Ovo što europska regulativa ovdje pokušava riješiti dalo bi se preslikati na ovu krizu koja se sada dešava na način da ovdje za financijske tokove Europa pokušava riješiti ono što se desilo nakon covid krize. Tamo su nakon covid krize su jednostavno prekinute linije opskrbe. Ovdje se pokušava na neki način ne dozvoliti prekidanje linija opskrbe unutar financijskih transakcija instituta i instrumenata. Tako da ova sanacija koja se ovdje predviđa je dobro došla stvar. Kažem, mislim da je u sam, ali to je pitanje i direktive. Ono što mene čudi da niti mi, ali niti većina drugih nije uključila u ovom slučaju HNB na neki način. Mi imamo danas Hrvatsku narodnu banku kao ja više ne znam šta. Oni primaju jako veliku plaću za posao koji više jednostavno ne odrađuju, a jedna od stvari koja kad se donosila ova direktiva i kad su se pisale primjedbe na ovu direktivu je bila u stvari monetarna stabilnost. Jer što će se desiti nakon što se nije problem ako jednu dionicu netko želi prodati, a ovaj drugi je ne dobije, a platio je. Problem je kada se taj kotač zakotura, pa onda niti jedna od sljedećih transakcija se više ne može izvršiti. I to je ono što Europa ovdje pokušava razriješiti. Kažem, mi danas razgovaramo o nečemu što je de facto na snazi, nemamo nekakav utjecaj nad time, a jednostavno sudjelovali smo u tome, čovjek bi rekao, vodili smo to a k nama kasni. Ovo jednostavno treba podržati, jer ovo će dovesti barem se ja nadam do toga da ćemo neke probleme koje smo anticipirali do sada na njih imat odgovore. Ali kažem, mislim da je trebalo u samoj agenciji ostaviti više prostora da za one stvari koje jednostavno danas ne možemo anticipirat da se mogu dogodit da ima jednostavniji način odgovora. Evo mislim ovdje mi, zakon se zove o sanaciji de facto SKDD-a odnosno te firme iz SKDD-a nije problem nju sanirat, problem je sanirat sve transakcije koje se tamo trebaju dogoditi. Evo hvala lijepa. lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Brumnić samo da velim ako smo već ništa … točeno se u konačnom prijedlogu se točno naglasilo koji su zakoni donijeti i kojeg datuma i kad stupaju na snagu odnosno kad se primjenjuju i lijepo piše, čl. 95. koji se primjenjuje od 4. srpnja 2020., čl. 87. st. 2.

Povreda poslovnika poštovani Zvane Brumnić. i umjesto da onog trena kad je donesena da smo je pokušali staviti u vlastito zakonodavstvo to znači da je došla ovdje na dnevni red prije godinu dana, da smo je raspravili i da prije nego što je cijela stupila de facto na snagu. Vidio sam ja šta tu piše

I vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanog zastupnika Borisa Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pred nama se danas nalazi primjena jedne uredbe kao što je ovdje već bilo uvodno govoreno, bilo je govora, a odnosi se zapravo na financijsko tržište odnosno još uže zapravo na tržište kapitala u kojem se zapravo ukoliko pojašnjavaju se odnosno definiraju se unaprijed se definiraju određeni koraci, ukoliko dođe do poremećaja na tržištu kapitala. Danas hrvatsko tržište kapitala kada se je nažalost vrlo skromno, ali postoje nekakva infrastruktura nekakve institucije na tome tržištu je i tako skromnom volumenu trgovanja postoje određene pravila, postoje određene norme i pojačava se zapravo upravo ta infrastruktura. Danas svi smo čuli za Zagrebačku burzu kao jednog od glavnog nositelja tržišta kapitala pa onda postoje SKDD znači ono sve što ste trgovali tim dionicama ili obveznicama na tržištu kapitala odnosno drugim izvedenicama, to se negdje evidentira odnosno da ne kažem arhivira vodi se depozitorij tih svih vrijednosnica u tom SKDD-u i sad ovdje još imamo treći subjekt tzv. SKDD-CCP kao odvojni jedan pravni subjekt od ovog SKDD-a koji će zapravo voditi samo tu bit posrednik u tom trgovanju. Tako da je razdvojena je i pravna osoba i nekakve daje se puno jasnije i transparentnije kada se te transakcije obavljaju da se ukoliko dođe do određenog poremećaja na financijskom tržištu kada se kupuje ili prodaje određeni vrijednosni papiri da se vrlo jasno zna tko, kada i što treba raditi. I uvijek se treba reći na financijskom tržištu dao Bog da se to ne dogodi jel povijest je pokazala da i najveća ona nekakva svjetska kriza '29. u Americi je upravo pokazala da kada se dogodi panika na tržištu kapitala, kada se odjednom počinje naglo prodavati dionice, kada se naglo počnu prodavati obveznice da dolazi do jednostavno jednostavnog zagušenja i ne mogu se izvršiti transakcije i onda nastane još veća panika i onda kada nastane ta još veća panika vi ste dali nalog da prodate dionicu mislit ćete da ćete dobiti određeni novac i onda jednostavno nastane jedno zagušenje i ne dođete do novca i onda se još stvara panika, nešto slično kao panici kod banaka kada želite doći do svoje štednje. I upravo zato na razini EU kao jedinstvenog europskog tržišta kapitala uvodi se ova odredba da bi se taj mehanizam na razini cjelokupne EU znači ne samo kada vi ovdje u Hrvatskoj trgujete tim vrijednosnim papirima, kupujete određenu dionicu ili obveznicu nego možete kupiti nekakvu dionicu ili obveznicu u tržištu drugih drugih zemalja Njemačke, Austrije ili nekakvih drugih zemalja da jednostavno ti posrednici koji izvršavaju te vaše naloge i ukoliko dođe do panike na tržištu kapitala da se vrlo jasno zna tko je odgovoran kada se to dogodi. Znači to je u Hrvatskoj HANFA, znači imenuje se ovlašćuje se HANFA da ona može pristupiti tim podacima, da ona može ući da ne kažemo u taj SKDD-CCP i da može nametnuti svoju upravo odnosno da se radi plan oporavka s jedne strane kojega prvo mora napraviti ta druga ugovorna strana, ovdje se isključivo radi o samo jednom to je SKDD-CCP, ukoliko oni to ne mogu izvršiti onda dolazi HANFA sa svojim sanacijskim tijelom da imenuje se osoba koja je to nadležna da to vodi taj postupak sanacije. To je ovaj prvi korak u cjelokupnom tom procesu. Onda ide drugi korak da se zapravo prikupe sva ta sredstva odnosno da se omogući protočnost svih tih transakcija. Drugim riječima ovdje je bilo govoreno korištenog tog jamstvenog fonda koji se prikuplja iz tih određenih koji se prikuplja iz tih određenih transakcija koji kupuju i prodaju određene vrijednosne papire i da poskupjet će određene trgovine, ali uvijek postavljanje pitanje je li skuplje ako se to ne izvrši na kraju ta transakcija. Naravno da to koštat će nekakav određeni postotak u toj transakciji jel, međutim da oni koji su izvršili da se taj dio novaca prikuplja ponovo je, nije toliko skupo kada dođe do nereda odnosno kada ne možete kasnije to isplatiti i to je dobro da se prikupljaju ta financijska tržišta jer nemojmo zaboraviti da ti koji kupuju, prodaju oni su već zaradili na tom tržištu kapitala pa nije ni problem da jedan dio malog tog dijela i odvoje za sigurnost nekog budućeg trgovanja. Tako da oni sigurno to su ukalkulirali u svoju cijenu jel, kada netko želi kupiti ili prodati tako da je dobro da se formira taj određeni jamstveni fond kao drugi korak prilikom sanacije ukoliko dođe do tog poremećaja na tržištu kapitala i tek onaj treći korak je zapravo tzv. bailing odnosno onaj koji je vlasnik tog sustava poravnanja da onda on čak i na teret svog kapitala, a ovdje smo čuli da je on negdje oko 84 do 86 miliona kuna, da se onda na teret vlasnika poravnaju sve te financijske transakcije, ali zapravo u korist koga jel, u korist običnih građana koji trguju jel, koji trguju tim vrijednosnim papirima. U jednom dijelu da ne kažem nekakva zaštita potrošača običnog građanina koji želi kupiti ili prodati taj određeni vrijednosti papir. Kada on da nalog kupi da mu se to izvrši, a ne da negdje stoji sa strane i da kaže on, a gle nemamo mi novaca za to izvršiti itd. jel. I zbog toga kada govorimo na tržištu kapitala ovo jedna je sigurnost za te ulagače koji kupuju i koji prodaju jel za obične građane ili određene investitore …/Govornik se ne razumije./… da li vi kao pojedinac to radite ili da li to radite kao institucionalni ulagatelj jel, ali u konačnici je zaštita da se te transakcije obavljaju i ukoliko dođe do poremećaja koji su to koraci. I ovdje je zapravo napomenuto da i postoji taj četvrti korak, a to je država jel, da će ukoliko se ne bude novaca dovoljno iz ovoga sanacijskom prvog mehanizma, pa onda ovoga jamstvenog, pa ovoga trećeg da dolazi četvrti. Drugim riječima obuhvaćeni su zapravo svi da ne kažem i najgori scenariji i to je dobro da radimo u mirnodobnim vremenima, a ne kada zahvati panika na financijskim tržištima I zato je ovaj dio instrumenta dobar i poželjan za hrvatsko tržište kapitala bez obzira koliko ono malo bilo, bez obzira koliko onaj taj volumen ne odgovara odnosno želje su upravo veće međutim on je i s jedne strane i daje sigurnost s drugim riječima i da se poveća taj dio volumena da će vam se sve vaše transakcije obaviti. Znači ipak daje nekakav temelj infrastrukture kao što smo rekli od Zagrebačke burze SKDD-a i SKDD CCP-a da će se sve transakcije izvršiti. To je najvažnija stvar. To je ono kad dogodi se panika. Šta je najvažnije građanima? Da mogu doći do svojih uloga, do svoje štednje, to je prvo da postoje mehanizmi. A na financijskom tržištu da mogu oni koji su kupili i prodaju mogu doći do svojih sredstava. To su dvije najvažnije poruke na financijskim tržištima i ovim zakonom se to omogućuje. I zbog toga ćemo ga mi i u Kluba SDP-a podržati. Zahvaljujem.

kolegice i kolege, evo ga konačni prijedlog zakona je pred nama, mislim da je kolega Lalovac to sve ovako jako lijepo objasnio, stručno ipak je on bio ministar financija, ali evo i ja bi se ipak osvrnula ima opet i ponovila što sam i rekla u svojoj replici da je ipak političkim dogovorom Vijeću EU i Europskog parlamenta postignut je dana 23. lipnja 2020. godine na četvrtom i finalnom političkom trialogu održanom u okviru predsjedanja RH Vijećem Vijećem EU u nikad ne izvjesnijim okolnostima Covida-19. Navedenom se uredbom uređuje pravni i operativni okvir za oporavak i sanaciju drugih ugovornih strana CCP-a.

usuglasili stavove oko zajedničkih pravila koja će primjenjivati u slučaju poremećaja za oporavak i sanaciju središnjih i drugih ugovornih strana. To je vrlo važan element očuvanja financijske stabilnosti EU kojim se osigurava da poremećaj na tržištu izvedenica ne prelije na širi financijski sustav koji treba sve svoje kapacitete kako bi služio oporavku realne ekonomije. Uspjeh hrvatskog predsjedništva koje potvrđuje da manje članice daju ključne doprinose funkcioniranju EU te je pozdravljen i od strane Europske komisije i Europskog parlamenta. I u prijedlogu zakona je istaknuti, istaknulo da je potrebno imati takav zakon odnosno uredbu kada na tržištu se dogodi neka kriza, da li je to bankarska kriza, kriza kada se dogode šokovi na financijskom tržištu, evo sad imamo energetsku krizu, krizu tržišta hrane, da onaj koji je kupio i prodao svoj vrijednosni papir mogu izvršiti tu transakciju i da će stvarno dobiti svoj novac. Ovo je jedan tehnički zakon koji je nužno potreban za osnaživanje financijskih institucija i kontroling u RH za jedinstveno tržište kapitala unutar EU. Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2021/23 koja je objavljena i u Službenom listu EU 22. siječnja 2021. godine. Sad neću više pročitati jer sam dala sve ove članke koji su primjenjivali i kad se primjenjivaju. Središnje druge ugovorne strane imaju ključnu ulogu u osiguravanju financijskih tržišta s obzirom na to da preuzimaju rizik druge ugovorne strane, tako da posreduju između prodavatelja i kupca te pružaju jamstva da se određena transakcija može dovršiti. Zato Uredba 2021/23 predstavlja važan elemenat kojim se osigurava funkcioniranje tog ključnog dijela infrastruktura tržišta kapitala te nacionalnim tijelima daje odgovarajuće alate za upravljanjem krizama i rješavanjem situacija u kojima središnje ugovorne strane na tržištu mogu zapasti u poteškoće, što za posljedicu može imati i mogućnost ispunjavanje njihove, nemogućnost Pravila se temelje na istim načelima kao i za okvir kao i okvir za oporavak i sanaciju koji se primjenjuje na banke. Novim pravilima smanjuje se vjerojatnost propasti središnje druge ugovorne strane uvođenjem učinkovitih poticaja za pravilno upravljanje rizikom. Ovim se propisom stvaraju pretpostavke za očuvanje ključnih funkcija središnjih drugih ugovornih strana, a samim time i za očuvanje financijske stabilnosti te doprinosi sprječavanju nastanka okolnosti u kojima bi bilo nužno da porezni obveznici snose troškove sanacije. Ovim Konačnim prijedlogom zakona pojašnjava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, naša HANFA nadležno tijelo kod oporavka središnjih i drugih ugovornih strana. Imenuje agenciju sanacijskom tijelo, a kao nadležno ministarstvo, imenuje Ministarstvo financija. Omogućava i pojašnjava nacionalnu provedbu odredbi Uredbe EU 2021/23, posebno u dijelu primjene Zakona kojim se uređuje stečajni postupak, detalje primjene određenih sanacijskih instrumenata, ovlasti i odgovornosti Agencije i Ministarstva financija. Propisuje različite postupovne odredbe. nadzorne mjere, sudske postupke odnosno tužbe na izrečene mjere Agencije te propisuje prekršajne odredbe za kršenje Uredbe 2021/23. Uredbom, predviđena su 3 koraka za sanaciju i oporavak, središnjih i drugih ugovornih strana kao prvi ugovorne strane obavezuje se izraditi planove oporavka, a agencije planove sanacije ima i ovlasti da poduzme odgovarajuće mjere ako utvrdi da postoje prepreke u provedbi sanacije. Kao drugi korak, ugovorne strane u skladu s pokazateljima mogu poduzeti mjere oporavka kao npr. poziv na gotovinsku uplatu članovima sustava poravnavanja koji ispunjavaju svoje obveze, smanjenje vrijednosti koleterala koji se svakodnevno pruža središnjoj i drugoj ugovornoj strani i upotrebu vlastitih sredstava. Kao treći korak, ako dođe do propasti, Agencija će moći upotrijebiti i sanacijske instrumente koji obuhvaćaju raskid ugovora, korekciju dobitaka od varijacijskog iznosa nadoknade, otpis kapitala, poziv članovima sustava, poravnanja na gotovinsku uplatu, prodaju ili dijela njezina poslovanja ili osnivanje prijelaznih središnje druge ugovorne strane. Svrha sanacijskih mjera jest da dio gubitaka snose dioničari odnosno smanjiti na najmanju moguću mjeru razmjere u kojima trošak propasti središnje druge ugovorne strane snose porezni obveznici te osigurati povrat sredstava poreznih obveznika u najvećoj mogućoj mjeri. Uređuje se i pitanje samih državnih instrumenata, ovlasti, propisuje se različite uredne, nadzorne mjere, sudska postupanja, ovakva tijela na području EU ima 14, evo i naše, među njima i jedno hrvatsko i naš hrvatski je trenutno i posljednji licencirani i najmanji u EU. I na kraju bi dodala da će Klub HDZ-a podržati donošenje ovog Konačnog prijedloga zakona jer da svima koji sudjeluju na tržištu kapitala omogući više djelovanje, da se potakne djelovanje, da imaju veću sigurnost i naravno, što manje rizika za njih same i za državni proračun. Hvala lijepo. Završno u ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Stjepan Čuraj. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, vrlo kratko kao i do sada, uvijek samo se osvrnem na raspravu. Zahvaljujem svima koji su naravno, sudjelovali u raspravi. Dakle krenuvši redom, uvaženi zastupnik Brumnić, što se tiče samog sustava, dakle komentirao je veću slobodu Agencije u donošenju odluka da možda potrebna, no što se tiče sanacije društava, prije svega, društvo će poravnati i izvršiti sve naloge iz svog kapitala, a onda mi saniramo to društvo koje je to ostvarilo, dakle na taj način ide. Što se tiče samog datuma donošenja, dakle neki od stupanja na snagu dakle je generalno 12. kolovoza, ovaj, drugo čitanje je bilo prije i ljetne stanke u poslano u Sabor, naravno, moglo je biti i ranije Još neki su od 12. veljače i neki su od 22., neki 23., naravno da tu možemo preuzeti dio kritike, međutim, ovo što se provodi nije ništa ugroženo i ništa nismo izgubili s obzirom na količinu transakcija koje se vode i načine, dakle sigurno u ovih 2 mjeseca nije moglo doći do potrebe za sanacijom gdje bi ovi provedbeni akti bili onda u planu, s obzirom na i količinu transakcija tek osnovanog SKDD-CCP-a i generalno njihov kapital koji, kao što sam rekao je 86 milijuna, dakle nije toliko se moglo u 2 mjeseca transakcija ali naravno, da, to i nešto govori malo i o našim kapacitetima, što se tiče Ministarstva financija i onome što mi možemo kao država ponuditi stručnjacima na financijskom tržištu u vidu naših financijskim financijskim mogućnosti odnosno bolje rečeno propisa kojim su uređeni koeficijenti i sami iznosi plaća radnika. Što se tiče uvaženog zastupnika Lalovca, dakle zbilja, konstatirao je svrhu i smisao, u konačnici i samu zaštitu potrošača kao krajnjih korisnika koji kroz određene fondove daju ili svoje povjerenje fondovima pa koji upravljaju daju određene naloge tako da to isto je isto jedan od aspekta. Komentirao je i korake od 1 do 3 dakle prije svega ta sigurnost koju sam i naveo. I zahvalio bi se uvaženoj zastupnici Dreven Budinski zapravo u ime i kolegica i ovdje prisutne kolegice Žepić na čelu koja je tada bila financijskog sektora, ali prije svega i svih koji su radili naravno i u HANFI na ovome što ste i sami dobro konstatirali i primijenili. Tako da evo hvala još svima na, na konstruktivnoj raspravi. Hvala državnom tajniku, s ovim smo iscrpli raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sad ćemo napraviti pauzu do 12 sati kad je, kad iđemo glasovanje. STANKA

broj 273. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo, prihvaćen je od strane predlagatelja i postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona pa dajem na glasovanje konačni prijedlog

Molim glasujmo.

donesen Zakon o provedbi Uredba(EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana. drugo čitanje, P.Z.E. broj 273. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo, prihvaćen je od strane predlagatelja i postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona pa dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Molim glasujmo. 111 glasova za, dakle jednoglasno je donesen Zakon o provedbi Uredba(EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana.